Predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo. Odbor je predložio ovu Odluku na temelju članka 173. stavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? KOLIKO vidim ne. Otvaram raspravu. Nema nitko prijavljen. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.